**Jarnjak, Ivan (HDZ)** Prelazimo na 8. točku dnevnog reda. To je - Prijedlog odluke o izboru tri suca Ustavnog suda Republike Hrvatske Predlagatelj je Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora, na temelju članka 125. Ustava i članka 57. Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijale ste primili. Molim predstavnika predlagatelja da dodatno obrazloži prijedlog. Predstavnik predlagatelja jest uvaženi zastupnik Vladimir Šeks, predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora i potpredsjednik Hrvatskoga sabora. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Gospođe i gospodo zastupnici. Na temelju članka 125. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 57. stavak 1. podstavka 5. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u svezi sa člankom 6. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora podnosi Hrvatskom saboru prijedlog odluke o izboru tri suca Ustavnog suda Republike Hrvatske koji je jednoglasno utvrdio na sjednici 24. ožujka 2009. godine, te predlaže Hrvatskom saboru da odluku o izboru tri suca Ustavnog suda Republike Hrvatske donese na ovoj sjednici. Prema tom prijedlogu odluke izabrani suci Ustavnog suda Republike Hrvatske stupili bi na dužnost u skladu sa odredbom članka 8. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora predlaže Hrvatskom saboru prijedlog liste kandidata koji ulaze u uži izbor za suca Ustavnog suda Republike Hrvatske i to: Matu Arlovića, Željka Potočnjaka, Agatu Račan, Milana Radakovića i Miroslava Šeparovića. Sukladno članku 9. stavku 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske predsjednica Ustavnog suda je 10. listopada 2008. godine izvijestila Hrvatski sabor da 11. travnja 2009. godine ističe mandat sucima Ustavnog suda Republike Hrvatske, i to: Agati Račan, Mariu Kosu i Željku Potočnjaku. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora primio je obavijest Ustavnog suda Republike Hrvatske dana 15. listopada 2008. godine. Člankom 125. stavkom 2. Ustava Republike Hrvatske i člankom 6. stavkom 1. Ustavnog suda o Ustavnom sudu Republike Hrvatske propisano je da postupak kandidiranja sudaca Ustavnog suda i predlaganje za izbor Hrvatskom saboru provodi odbor Hrvatskog sabora nadležan za Ustav. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora uputio je, sukladno članku 6. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, poziv pravosudnim institucijama, pravnim fakultetima, odvjetničkoj komori, pravničkim udrugama, političkim strankama i drugim pravnim osobama i pojedincima da predlože kandidate za izbor tri suca Ustavnog suda Republike hrvatske. Poziv je objavljen u "Narodnim novinama" od 11. veljače 2009. godine. Rok za podnošenje kandidatura bio je 30 dana te je posljednji dan za podnošenje kandidatura bio 13. ožujka 2009. godine. U pozivu od kandidata zatraženo da uz životopis trebaju priložiti dokumentaciju o ispunjenju ustavnim zakonom propisanim uvjeta, a posebice domovnicu, diplome o završenim stupnjevima obrazovanja, potvrde o radnom iskustvu u pravnoj struci, preslik radne knjižice, potvrde poslodavca, uvjerenje kaznenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i potvrdu Ministarstva financija porezne uprave da je kandidat podmirio sve dospjele obveze. Na poziv su stigle kandidature Mate Arlovića, Branka Čizmeka, Miljenka Đunija, Srećka Jelinića, Mirjane Juričić, Jadranke Kalebić, Mirka Klinžića i Jasmine Kovačević-Čavlović, Tonči Majice, Željka Potočnjaka, Agate Račan, Milana Radakovića i Miroslava Šeparovića. Srećko Jelinić i Mirko Klinžić povukli su svoje kandidature prije daljnjeg postupka. Na sjednici održanoj 20. ožujka 2009. godine Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora utvrdio je ostalih 11 kandidata je pravovremeno podnijelo kandidature te da ispunjavaju uvjete propisane Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu Republike Hrvatske za izbor suca Ustavnog suda Republike Hrvatske. Člankom 6. stavkom 4. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske propisano je da nadležni odbor obavlja javni razgovor sa svakim kandidatom koji ispunjava uvjete za izbor suca Ustavnog suda Republike Hrvatske i na temelju prikupljenih podataka i rezultata razgovora sastavlja listu kandidata koji ulaze u uži izbor za suce Ustavnog suda Republike Hrvatske, s tim da lista kandidata u pravilu sadržava više kandidata od broja sudaca Ustavnog suda koji se bira. Odbor je pozvao na javni razgovor sve kandidate osim kandidata koji su povukli kandidature. Kandidatkinja Jasmina Kovačević-Čavlović izvijestila je Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora o svom nedolasku na zakazani razgovor, ali nije odustala od kandidature. Tijekom javnog razgovora članovi odbora kandidatima su uputili pitanja na temelju kojih su stekli dojam o kandidatima kao stručnim djelatnicima i osobama. Službena zabilješka s javnog razgovora o kandidatima sastavni je dio ove odluke i u prilogu je materijala koji svaki zastupnik i zastupnica ima pred sobom. Nakon obavljenog razgovora odbor je razmotrio način utvrđivanja liste kandidata koji ulaze u uži izbor za suce Ustavnog suda Republike Hrvatske. Prijedlog potpredsjednika odbora gospodina zastupnika Josipa Leke da odbor uputi listu kandidata Hrvatskom saboru na kojoj će biti svih 11 kandidata koji ispunjavaju Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu propisane uvjete. Odbor nije prihvatio jer su za prijedlog glasala 3 člana odbora, a 7 je bilo protiv. Prijedlog predsjednika odbora Vladimir Šeksa da listu kandidata koji ulaze u uži izbor za tri suca Ustavnog suda Republike Hrvatske čini pet kandidata za koje glasuje tajnim glasovanjem najviše članova odbora. Odbor je prihvatio većinom glasova, 7 glasova za i 3 glasa protiv. Tajnim glasovanjem utvrđeno je da su kandidati dobili sljedeći broj glasova. Mato Arlović 10 glasova, Branko Čizmek 0 glasova, Miljenko Đunio 0 glasova, Mirjana Juričić 2 glasa, Jadranka Kalebić 0 glasova, Jasmina Kovačević Čalović 0 glasova, Tonči Majica 0 glasova, Željko Potočnjak 10 glasova, Agata Račan 10 glasova, Milan Radaković 9 glasova i Miroslav Šeparović 7 glasova. Rezultate tajnog glasovanja odbor je verificirao jednoglasno 10 glasova za. Iz rečenoga proizlazi da Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora predlaže Hrvatskom saboru prijedlog liste kandidata koji ulaze u uži izbor za 3 suca Ustavnog suda Republike Hrvatske i to Matu Arlovića, Željka Potočnjaka, Agatu Račan, Milana Radakovića i Miroslava Šeparovića. Prigodom utvrđivanja prijedloga liste kandidata koji ulaze u uži izbor za suca Ustavnog suda Republike Hrvatske, odbor je uzeo u obzir uočenu izvrsnost istaknutu u životopisu pojedinog kandidata te dojam iz javnog razgovora. Također je vodio računa o poštivanju ustavne odredbe o ravnopravnosti spolova kao i profilu sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske kojima ističe mandatu sukladno članku 6. stavku 5. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Odbor daje i obrazloženje iz kojeg je razvidno zašto je pojedinom kandidatu dao prednost pred ostalim kandidatima. u iznošenju razloga zašto je odbor dao prednost pojedinom kandidatu pred ostalim kandidatima, vrlo opširno je u svim materijalima koji koji su sastavni dio ovog prijedloga odluke i koji imaju sve zastupnice i zastupnici pred sobom tako da radi opširnosti i ekonomičnosti ja ne bih to čitao i iznosio sve ove razloge zašto je Odbor za Ustav dao prednost pojedinom kandidatu u odnosu na ostale kandidate. Slijedom izloženih razloga, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav predlaže Hrvatskom saboru donošenje predložene odluke. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. Imamo za sad prijavljena 2. Uvažena zastupnica Vesna Pusić u ime kluba HNS-a. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. smo vidjeli iz događaja u zadnjem razdoblju, ovi izbori za ustavne suce su jedna izrazito osjetljiva tema i mislim da se pokazalo da je ova procedura koju mi imamo u najmanju ruku upitna. Naime, kroz i naš odbor i Parlament prošao je i slučaj sutkinje Slavice Banić koja je kasnije, ustanovljeno je odlukom Upravnog suda u jednoj poziciji, odnosno nije ispunjavala uvjete. Sada se žalila i podnijela ustavnu tužbu. To je sve dovelo instituciju koju je pokojni gospodin Jadranko Crnić doveo u jednu poziciju zaista autoriteta u Hrvatskoj. Sa ovakvim incidentima i slučajevima se autoritet te institucije ozbiljno narušio. S druge strane, mi smo u situaciji u kojoj se Ustavni sud počeo koristiti kao 4. instanca sudovanja, što nije njegova funkcija i on ne bi trebao biti i to je djelomično vjerojatno do toga došlo zbog problema koje inače imamo u pravosuđu, tako da je veliki broj ljudi koji su dobili presude za koje su smatrali da su nepravedne i s kojima nisu bili zadovoljni su onda svoje slučajeve prenijeli na Ustavni sud. procedura pokazala ili da se i u ovoj proceduri pokazalo da postoje problemi i da sama procedura uključuje zapravo puno arbitrarnih kriterija, da činjenica da se odluka donosi prvo na odboru, dakle sužuje se broj kandidata na odboru, a onda u Parlamentu ne smanjuje, dapače, daje veliki utjecaj pojedincima iz Parlamenta na ovu odluku o ustavnim sucima. A s druge strane, nema personaliziranu odgovornost. Dakle, osoba koja i koji imaju utjecaj na izbor ustavnih sudaca daleko preko onoga što ima sam Parlament ne snose istovremeno i osobnu odgovornost za taj izbor. Dakle, sama procedura je takva da eliminira osobnu odgovornost, a ne eliminira osobni utjecaj. U ovoj proceduri, kao i prošloj, kandidat je bila i sutkinja Mirjana Juričić, kandidatkinja koja se, ja bih rekla i u svojim reakcijama pokazala izrazito neovisnom, neovisnom, hrabrom, da je kvalificirana to je jasno iz njezinog životopisa, iz njezine karijere i pokazala se po mišljenju kluba HNS-a u velikoj mjeri kao upravo neovisna osoba sa stavom koja bi bila vrlo primjerena za funkciju ustavne sutkinje. Međutim, obzirom na proceduru koju imamo, niti je ona ušla u uži izbor, recimo takva jedna osoba, niti Parlament ima prilike da se o tome izjašnjava. U prvom slučaju kad se ona kandidirala situacija je bila takva da je veliki broj ljudi nije poznavao izvan struke i nije znao njezin način izvan struke. Međutim, obzirom na poteškoće i incident koji se dogodio nakon izbora sutkinje Banić i proces koji je sutkinja Juričić povela, dalo se vidjeti da je njezina pozicija takva da je spremna se javno založiti u situaciji u kojoj su naravno pritisci veliki, a to je upravo stav i profil kakav po mišljenju kluba HNS-a za ustavnog suca je važan i potreban. Naš je prijedlog temeljem iskustva u ovoj i prošloj proceduri, jedna je mogućnost naravno ovu koju je kolega Leko bio predložio da pred Parlament dođu svi kandidati. Druga mogućnost koja koja personalizira odgovornost a i poznata je u svijetu kao model, koja personalizira odgovornost za imenovanje ustavnih sudaca budući da kao što sam rekla uvodno i u ovdje u ovoj proceduri je veliki utjecaj pojedinaca ali nema osobne odgovornosti. Dakle, sa ovom procedurom izbora ustavnih sudaca nešto po mišljenju kluba HNS-a nije u redu. Ona nema srazmjer između utjecaja i odgovornosti. I jedan od naših prijedloga kad budemo mijenjali Ustav biti će da se u skladu sa iskustvima s ovom procedurom koja su loša, da se predloži da ustavne suce u skladu recimo sa američkim iskustvom imenuje predsjednik države. Predsjednik države u tom slučaju ima prepoznatljivu osobnu odgovornost i snosi tu odgovornost ukoliko se pokaže da nešto ne funkcionira sa bilo kime koga je ona ili on predložio zato što u ovoj situaciji mi smo defacto raspršili odgovornost na cijeli parlament a cijeli parlament je donio jednu odluku na koju defacto ili na čije formiranje defacto nije imao mnogo utjecaja. I doveden je u apsurdnu situaciju da se sada pred Ustavnim sudom vodi postupak koji treba utvrditi da li žena koja je izabrana ovdje za ustavnu sutkinju ima faktički tražene kvalifikacije. To je situacija koja na neki način ismijava cijeli sustav pravni ove zemlje. Prema tome, poučeni iskustvima koja smo imali u zadnje vrijeme i kao jedan od prijedloga za promjenu ove procedure koju smatramo da se pokazala vrlo manjkavom i dovela nas sve skupa i kao parlament u jednu lošu poziciju, zapravo u jednu poziciju gdje snosimo odgovornost na nešto na što nije ovaj parlament imao puno utjecaja. Mi ćemo predložiti da se personalizira odgovornost za ovakvu instituciju i da po uzoru recimo na Sjedinjene Američke Države iako se tamo radi o još ja bih rekla čvršćoj ili tvrđoj sudskoj instanci a to je Vrhovni sud da imenuje predsjednik države i automatski time za svoju odluku snosi i odgovornost. Hvala vam lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I u ime kluba IDS-a uvaženi zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

mandat istječe Agati Račan, Mariu Kosu i profesoru Potočnjaku. Vidimo da su na poziv stigle kandidature 13

tko je predložen za izbor tri sudaca, to su znači gospodin Arlović, profesor Potočnjak, gospođa Račan, gospodin Radaković i gospodin Miroslav Šeparović. IDS bi da budem ovako otvoren bio najsretniji da se prije svega ne opstruira izbor, to će reći da se njemu prisustvuje. Ako opozicija ne prisustvuje onda je jasno da niti IDS neće biti u ovim klupama. Mi bi bili najsretniji da ne dođe do nadglasavanja pošto, to je moj osjećaj, ovim izborom će se zasigurno eliminirati jedan SDP-ov kandidat ako su Mato Arlović i Agata Račan SDP-ovi kandidati. Možda bi bilo najbolje da SDP i HDZ nekako sjednu i dogovore se kojeg kandidata na neki način podržati. IDS ili bolje rečeno IDS-ov prijedlog se na neki način također poklapa sa ovim prijedlogom Odbora za Ustav i i poslovnik Hrvatskoga sabora. Mi apsolutno nemamo ništa protiv gospodina Arlovića bez obzira na što nas je nazivao i autonomašima i separatistima, zna se iz čije kuće u Rovinju. Ali gospodin Arlović je bio zastupnik u pet mandata u ovome domu, tu je sjedio među nama. Sigurno poznaje duh Ustava a to što smo se ponekad i razilazili oko sudbine turističkog zemljišta ili što nisu u preambulu vraćeni Slovenci odnosno Bošnjaci, što nismo uveli pravo pravo dvostrukog glasa za manjine o tome nekom drugom prilikom. IDS apsolutno nema ništa protiv ni profesora Potočnjaka ni gospođe Račan, nemamo ništa protiv ni protiv gospodina Šeparovića. Ja osobno smatram da je gospodin Šeparović bio korektan ministar pravosuđa u jedno teško vrijeme, daleko teže no što je ovo 2009. godine. Međutim, jasno je, mi ćemo se morati odlučiti za trojicu a ne četvoricu ili petoricu sudaca i zato bih ja doista predložio neka se SDP i HDZ na neki način dogovore, da ne kažem drugarski, neka se javnost liši ovdje prividne neizvjesnosti. Ja mislim da je izbor ipak na neki način očekivan. Mislim da će na kraju proći gospoda Potočnja, Arlović i Šeparović. Ono što je međutim IDS-u krivo a da se ja nadovežem na istup gospođe Pusić da gospođa Juričić vis a vis svega onoga što je učinila pa ja se usuđujem reći i za samu vjerodostojnost Ustavnog suda nije dobila šansu da mi i o njoj glasamo. Ja osobno mislim da je ona to zaslužila, demistificirala je da se tako izrazim jedan svojedobni izbor ali je eto time na neki način i sebe izbacila iz igre. To je u Hrvatskoj u pravilu nagrada za onoga tko je da se tako izrazim u pravu. Umjesto da ti se netko zahvali, da te slave oni te prozivaju i da ne kažem proglašavaju izrodom. Šteta da je do toga došlo zato jer time na vjerodostojnosti zasigurno gubi i Ustavni sud. Time institucija koja treba biti "neokaljana" u sebi nosi jednu mrlju, da ne kažem mač. Vidite tih mača na žalost ima puno od onih političkih dogovora, znamo tko su bili izabrani suci '99. suci '99. godine, znamo kako je ta trgovina u ovoj sabornici izgledala. Često su i suci Ustavnog suda bili u nemogućnosti da se uzdignu iznad dnevne politike, često je to funkcioniralo po načelu ja tebi, ti meni, ali ovo rušenje gospođe Juričić je u najmanju ruku, ja bih rekao i rušenje vjerodostojnosti jedne institucije, i to sigurno nije dobro. Ne bih ovaj niti se javio za riječ da nisam danas pročitao jedno priopćenje HINA-e gdje se doslovce navodi, evo naslov "Sutkinja Juričić stegovno prijavljena Državnom sudbenom vijeću" i onda se kaže da "Protiv sutkinje Upravnog suda Mirjane Juričić, koja je u široj javnosti postala poznata nakon što je na Upravnom sudu uspjela osporiti zakonitost prošlogodišnje odluke Hrvatskog sabora o imenovanju ustavne sutkinje Slavice Banić, pokrenuti stegovni postupak na prijedlog predsjednika Upravnog suda Ivice Kujundžića, doznaje se u Državnom sudbenom vijeću, … prijedlog za stegovnim postupkom protiv sutkinje Juričić. Državno sudbeno vijeće je prije desetak dana podnio znači predsjednik Upravnog suda, tajnik Državnog sudbenog vijeća Bojan Bugarin Bugarin koji nije želio otkriti zbog čega je sutkinja stegovno prijavljena, odnosno za koje je stegovno djelo se tereti" itd. Prema pisanju medija sutkinja Juričić do jučer nije znala za stegovni postupak za koji je doznala od novinara, potpis HINA. Znači, za kraj da ne bih više o tome ništa nagađao, da ne bih spekulirao. Još jedanput bih doista pozvao dvije najjače stranke. Neka se na neki način sjednu, dogovore, pa neka se predlože, a mi ćemo onda vidjeti koje ćemo kandidate i podržati. Milim da bi bilo loše da se opstruira ovaj puta ovaj izbor. No ponavljam, ako u ovoj sabornici ne budu bili predstavnici opozicije, onda će se IDS sa njima i solidarizirati. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda. Uvažena zastupnica Željka Antunović, potpredsjednica Doma. Izvolite. želim ispravit jedan netočan navod inače korektnog izlaganja kolege Kajina. I to prvenstveno zbog digniteta dvoje kandidata, odnosno kandidata i kandidatkinje Ustavnog suda, za suce Ustavnog suda, gospođe Račan i gospodina Arlovića. Naime, oni nisu kandidati SDP-a, SDP-a, opće je poznata stvar da gospodin Arlović član SDP-a trenutno u proceduri zamrznutim članstvom i s najavom svog izlaska iz SDP-a ukoliko bude izabran, a gospođa Agata Račan nije nikada bila bila članica SDP-a bar od kada sam ja tamo. I milim da nije korektno dva ugledna pravnika, kandidata za Ustavni sud o kojima se zna sve, trpati ovog trenutka u nešto što ne spada u proceduru i što apsolutno nije. Oni nisu kandidati SDP-a oni su se samostalno kandidirali i bit će izloženi Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Nema više prijavljenih za raspravu. I molim predlagatelja, predsjednika Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora i potpredsjednika Doma uvaženog Vladimira Šeksa da u ime predlagatelja kaže završni osvrt. Izvolite. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Dame i gospodo zastupnici. Bilo je riječi ovdje i o proceduri za izbor sudaca Ustavnog suda, koje je posebno potencirala gospođa zastupnica Vesna Pusić i predlagala de lege referendum promjenom Ustava da bi procedura za izbor ustavnih sudaca trebala biti u djelokrugu Hrvatskog sabora ali na prijedlog predsjednika Republike. To je jedan legitiman prijedlog, ali jasno da on može doći tek nakon i kada i ako dođe do promjene Ustava u izloženom smjeru koji je ovdje gospođa Pusić predložila kako bi trebao izgledati izbor sudaca Ustavnoga suda. Ja bih radi jedne kronologije pokazao kakva je bila procedura za izbor sudaca Ustavnog suda od '90. godine pa do ovih današnjih dana. zapravo prvi izbor sudaca Ustavnog suda u Republici Hrvatskoj u suverenoj ovoj Hrvatskoj državi, rađen je u prosincu '91. godine. tada je Hrvatski sabora izabrao suce Ustavnog suda na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja. To je bilo '91. godine. nakon toga do 2001. godine suce Ustavnog suda predlagao većinom glasova Županijski dom Sabora i nakon na prijedlog Županijskog doma Hrvatskog sabora je zastupnički Dom Hrvatskog sabora izabirao suce Ustavnoga suda. Izmjenom Ustava 2001. godine i ukidanjem Županijskog doma tijekom mandata Županijskoga doma, bio je izvršen prvi izbor sudaca Ustavnoga suda, ali po proceduri koja je bila izravno vezana za Ustav. Nije još bio donijet izmjena i dopuna Ustavnog zada o Ustavnom sudu, tako da je jednostavno Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav 2001. godine proveo postupak izravno na temelju ustavne odredbe. U toj proceduri tada 2001. godine u ožujku Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav zaprimio je 24 kandidature, zaključio je da predloži 3 kandidata, prethodno je na temelju rasprave utvrdio jedna uži krug od 7 kandidata, među kojima je tajnim glasovanjem izabrao 3 kandidata i Hrvatski sabor je izabrao 3 suca. 2002. godine proveden je postupak za izbor jednog suca Ustavnog suda, ali tada već na temelju donijetoga Ustavnoga zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Odbor za Ustav zaprimio je sedam kandidatura i zaključuje da predloži jednog kandidata kojeg je utvrdio tajnim glasovanjem u dva kruga i izabrao je jednoga suca. Pri donošenju 2001. godine Izmjena i dopuna Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, jedno od žarišnih, ključnih točaka prijepora prijepora između tada opozicije i pozicije bio je da li Odbor za Ustav, jer je to bilo u prijedlogu Ustavnog zakona, da li Odbor za Ustav treba biti onaj filter koji će koji će utvrđivati uži krug kandidata ili Odbor za Ustav treba sve kandidate koji ispunjavaju uvjete, za koje Odbor za Ustav utvrdi da ispunjavaju uvjete da svi kandidati trebaju biti dani biti dani na Sabor na glasovanje. Ja sam se u ime Kluba zastupnika HDZ-a zauzimao za rješenje da svi kandidati za koje Odbor za Ustav utvrdi koji ispunjavaju uvjete, da trebaju ići pred Sabor i da Sabor o njima glasuje i odlučuje. Nažalost moj prijedlog i Kluba zastupnika HDZ-a je bio preglasan, jer je prihvaćeno stajalište Kluba zastupnika SDP-a. I predsjednice Odbora za zakonodavstvo, gospođe Antičević u ime Kluba SDP-a, gospodina zastupnika Josipa Leke gdje su se zauzimali za stajalište da Odbor za Ustav treba i mora utvrditi jedan uži krug kandidata i da taj uži krug ide na glasovanje. Sada je tijekom ovih rasprava došlo do kritičkih upravo tvrdnji zašto je takva procedura da Odbor za Ustav je jedan filter koji utvrđuje uži krug kandidata i koji onda idu pred Sabor. Procedura je vezana za Ustavni zakon Izmjene i dopune iz 2001. godine. Ali

utvrđuje listu kandidata, sastavlja listu kandidata koja u pravilu sadrži više kandidata od broja sudaca Ustavnog suda koji se bira i uz prijedlog, svoj prijedlog Odbor za Ustav dostavlja i popis svih kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor sudaca Ustavnog suda. Vratimo se sada načas dakle, da je kako je 2001. i 2002. godine se je 24 kandidature 2001., pa Odbor za Ustav tada u rukama sadašnje opozicije, predsjednik odbora gospodin Mato Arlović, tada utvrđuje 24. kandidature i u dva kruga ide tajnim glasovanjem utvrđuje tri kandidata od 24 i ne idu dakle svi nego ide samo tri ne 24, nego samo idu 3 na glasovanje. Isto tako i 2004. prima 7 i utvrđuje da predloži samo jednoga, samo o jednom kandidatu se glasuje, tajnim glasovanjem i toga se izabere za suca Ustavnoga suda. 2007. godine radi se o izboru jednog suca Ustavnog suda, Odbor za Ustav prima 4, zaključuje da predloži 2 koje utvrđuje tajnim glasovanjem, niti jedan nije dobio u Hrvatskom saboru potrebnu većinu. U svibnju 2007. godine ponovo se provodi izbor za jednog suca Ustavnoga suda, Odbor za Ustav prima tri kandidature, predlaže 2 kandidata koje utvrđuje tajnim glasovanjem, jedan je povukao kandidaturu, drugi je predložen i izabran. proveden je postupak za izbor 8 sudaca Ustavnog suda, odbor je zaprimio 24 kandidature, zaključuje da predloži 10 kandidata koje je utvrdio tajnim glasovanjem, Hrvatski sabor je izabrao 3 suca i u listopadu 2007. proveden je postupak za izbor pet sudaca Ustavnog suda, odbor je primio 17, zaključio je da predloži 7 kandidata koje je utvrdio tajnim glasovanjem, izabrao je da suca. Dakle, vidljivo je da u svim tim situacijama od 2001. do ovog zadnjega izbora, do ovoga zadnjega izbora, uključujući onaj prethodni izbor koji je prethodio ovom izboru gdje je bilo 19 kandidata koje je odbor utvrdio i predložio Hrvatskom saboru da manji broj da na glasovanje da je uvijek identična bila situacija da je Odbor za Ustav predlagao suženi broj kandidata, dakle, da svi kandidati nisu išli na glasovanje. Ja mislim da i …/Govornik se ne razumije./… dakle i u budućnosti možemo doista i promisliti i o promjeni te zakonske odredbe iako i sadašnja zakonska odredba članci 5. i 6. Zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ne priječe da Odbor za Ustav ne predloži sve kandidate koji ispunjavaju uvjete. Ali Odbor za Ustav se je u svim dosadašnjim slučajevima od 2001. godine pa do danas odlučio da ide prema da koristi onu odredbu Zakona o Ustavnom sudu prema kojem će ići sa jednom suženom listom manjim brojem kandidata. Razlozi tome su ti da ne dođe do toga da veliki broj kandidata u taj način ne podijele glasove i da dođe do ne izbora jer je potrebno 77 zastupnika većina od ukupnog broja zastupnika za izbor suca Ustavnog suda, kao što se primjerice dogodilo kada je 2007. bio izbor za 8 sudaca Ustavnog suda gdje je odbor predložio 10 kandidata a nije izabrano 8, nego je izabrano 3 suca jer su se glasovi podijelili. To je bila jedna logika od 2001. godine zašto se Odbor za Ustav i u onom sazivu kada je odborom predsjedala sada opozicija, sada kada predsjedava odborom pozicija, zašto se je odbor opredijelio za onu varijantu da ide jedan suženi izbor na glasovanje u Hrvatski sabor. Ali to je stvar dakle budućnosti da li u budućnosti to promijeniti ili promijeniti još i neke druge odredbe vezane za izbor izbor sudaca Ustavnog suda. I sigurno da će trebati promijeniti još neke odredbe vezane za izbor sudaca Ustavnog suda, ali one koje su poglavito vezane uz djelokrug Ustavnog suda. Ustavni sud sada ima oko 6 tisuća ustavnih tužbi i ovim izmjenama ustavnog zakona iz 2001. godine je došla ta jedna enormna inflacija pritisaka na Ustavni sud koji je zapravo postao jedna Ustavni sud nije dio sudbene vlasti. On je sui generis jedna institucija, ali brojni sporovi završavaju na Ustavnom sudu primjenom ovoga Ustavnog zakona o Ustavnom sudu iz 2001. godine. Danas je održan jedan, pod okriljem Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, jedan znanstveni skup u akademiji gdje su govorili istaknuti profesori ustavnog prava, gdje se razmatrala pozicija Ustavnog suda u svjetlu mogućih ustavnih promjena. Dakle kako Ustavni sud organizirati, kako njegov djelokrug, nadležnost ostvariti tako da on ostvaruje da bude doista ta institucija koja će se brinuti o ustavnosti, koja će utvrđivati ustavnost zakona i drugih propisa sa Ustavom, koja će štititi i jamčiti slobode i prava čovjeka i građanina preko ustavnih tužbi, ali da se izbjegne ovo oko čega se sada pretvorio Ustavni sud, da je on u toj mjeri zakrčen sa sporovima gdje se malte ne svaki spor koji netko od stranaka drži da može iznijeti pred Ustavni sud jednom interpretacijom procesnih odredbi Ustavnog zakona o Ustavnom sudu, on i dolazi pred Ustavni sud. sigurno je dakle stoga da će i u reviziji Ustava, a radna skupina Vlada Republike Hrvatske već je zaprimila inicijative i formalizirane ideje kako promijeniti kroz promjenu Ustava, kako statuirati ulogu Ustavnoga suda. I sigurno da će to biti predmet u vrlo bliskom razdoblju ustavno-pravnih rasprava vezanih za promjenu Ustava za treću košaricu promjena Ustava. Prve dvije su one koje su vezane za zatvaranje pojedinih poglavlja pregovaračkih za Europsku uniju i druga košarica je ona koja se odnosi na samo pristupanje Europskoj uniji gdje su potrebne također određene promjene Ustava. A u okviru ove treće košarice će se razriješiti i uloga Ustavnoga suda pa onda u sklopu toga može biti jasno i razmotrena i bit će razmotrena poglavito u Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav kao središnjem mjestu koje raspravlja i odlučuje o svim ustavnim prijedlozima, inicijativama i idejama … /Govornik se oblikovati, razmotriti sve te inicijative i prijedlozi koji se tiču promjene Ustava pa jasno s time i naravno i one koji se odnose Ustava vezano za djelovanje Ustavnog suda i izbor sudaca Ustavnoga suda. Još jedna stvar. Vidite, od tih devedesetih godina, '91. godine uvijek su su se javljale velike rasprave o tome kako doći do kandidata za suce Ustavnog suda pa su bile već one velike polemike i '91. godine u Komisiji za izbor, imenovanja pa onda i u Hrvatskom saboru uvijek se tražilo da se političke stranke usuglase, a kada su one počele usuglašavanja i konzultacije oko imena onda je dio javnosti to proglašavao nečasnim i trgovinom. U svim dosadašnjim raspravama vezanim za izbor sudaca Ustavnog suda u pravilu svake godine kada su, svaki put ali svakoj sesiji oko izbora izbora kandidata u dijelu javnosti, u dijelu političkih stranaka se tražilo i inzistiralo da dođe do političkoga dogovora i da na temelju toga političkoga dogovora dođe i do kandidata i do izbora Ustavnih sudaca. Ali opet, ta medalja je imala kao Janus dva lica. Jedno lice te medalje se ogledalo u zahtjevu da treba obaviti konzultacije i treba obaviti međustranačke rasprave, u pravilu na razini diplomatskih manira dakle ne u nekoj široj javnosti. Ali drugo lice boga Janusa je onda otkrivalo to da je optuživalo one koji su pokušali doći na tim doći na tim razgovorima do takvih rezultata za političku trgovinu, dakle za najopskurniju političku trgovinu. Životna realnost nema premca u tome da se za izbor sudaca ustavnih sudova ili vrhovnih sudova od Sjedinjenih Američkih Država da oni politički igrači, politički akteri u svojim jednim raspravama iza zatvorenih u pravilu ne utvrde sva pravila igre pa i pravila. A kada se to pokušava kod nas napraviti, onda nas se odmah i sa lijeva i sa desna i sa sa svih strana se optužuje sve one koji uđu u te dogovore i razgovore, da se radi o političkoj trgovini pa se stalno, neprekidno spominje '99. godina, da se tu radilo o jednoj političkoj trgovini. Nije se radilo o nikakvoj političkoj trgovini. Radilo se jednostavno o političkom razgovoru i dogovoru da dvije tada i sada, jedna u poziciji, druga u opoziciji, sada u obrnutom, da ne dođu do zajedničkoga nazivnika oko kandidata i oko izbora sudaca Ustavnog suda. Stoga, uz svu nesavršenost, uz sve probleme koje nosi cijeli proces i kandidiranja i izbora za suce ustavnih sudova, Hrvatski sabor treba biti na onoj razini da javno iskaže svoju opredijeljenost da se ne radi o nikakvoj političkoj trgovini, nikakvom političkom nečemu nečemu što je nečasno, što je nedopušteno, nego da se treba raditi o tome da svi akteri koji sudjeluju u tom postupku i kandidiranja i izbora da jedni druge oslušnu i da se vidi kakve kakve su nakane, kakva intencija svih aktera koji u tome sudjeluju i njihovog stajališta prema izboru sudaca Ustavnog suda. Gospodin zastupnik Damir Kajin je jedini ovdje se očitovao i određivao određivao prema pojedinim kandidatima, drugi to nisu, drugi će to učiniti kroz institut glasovanja i ja se nadam da će i sutrašnje glasovanje biti rezultat, da će od ovih 5 kandidata biti izabrani oni kandidati koji će doista ispunjavati sve one uvjete, sve one pretpostavke i sve one reference koje treba imati jedan sudac Ustavnoga suda Republike Hrvatske. I što se tiče tih uvjeta za suce Ustavnog suda, tu će isto možda trebati određeni zahvat jer postoji jedan relativno objektivizirani kriterij, a to je 15 godina radnih iskustva na pravnim poslovima. To je sa visokom dozom vjerojatnosti objektivizirani kriterij, ali treba imati kumulativno i 15 godina radnog iskustva na pravnim poslovima i da se je ta osoba istakla u stručnom, znanstvenom ili javnom djelovanju, što je prilično više sociopolitološki i izvanpravni, izvanpravni, izvanjuridički kriterij, skupina kriterija i trebati ćemo doista promisliti o tome da li kroz promjenu Ustava i kroz promjenu Ustavnog zakona o Ustavnom sudu da što više se približimo objektiviziranim, što većem stupnju objektivnih kriterija i mjerila da bi što manju mjeru bi što manju mjeru smanjila, a koja neće nikad moći se izbjeći u cijelosti, smanjilo političko arbitriranje, što bi trebalo postići sa utvrđivanjem tih objektiviziranih kriterija. Evo, gospođe i gospodo zastupnici, i glasovanje na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav, sva glasovanja u svim sazivima ovoga odbora, posebno i od 2001. godine pa do ovoga zadnjega uvijek je pokazalo kad se radilo, a radilo se uvijek o tajnim tajnim glasovanjima, uvijek je pokazalo kakav je omjer, bila je preslika političkih simpatija koje postoje i u ovoj sabornici. uvijek se vidjelo da jedna skupina a podržava određene kandidata, skupina b podržava druge kandidate, skupina c pleše između jednih i drugih. Tako da u toj međuigri, međuigri, skupina tango dovodi do konačnoga rezultata tako da ja vjerujem da će i sutra ponijeti odgovornost i pozicija i opozicija za izbor sudaca Ustavnog suda i da se neće ono što je možda negdje gospodin zastupnik Kajin možda naslutio kao neku moguću situaciju da neće netko bojkotirati sutrašnji izbor sudaca Ustavnog suda. Hvala lijepo. **Jarnjak, I zaključujem raspravu, a time zaključujem i današnju sjednicu jer smo točke koje su predviđene po dnevnom redu bile danas iscrpili. Sutra nastavljamo u 10,30 sa glasovanje. Između ostalog glasovati ćemo i o rebalansu proračuna i amandmanima koji su dostavljeni, o sucima Ustavnog suda i druge točke koje smo prodiskutirali, prodiskutirali, s time da upozoravam da za neke točke je potrebno 102 glasa pa bih vas molio da sutra svi u 10,30 točno budete ovdje. Hvala